Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, Ustav, poslovnik i politički sustav, obitelj, mladež i šport i Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Stjepan Adanić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Poštovani predsjedniče, poštovane dame i gospodo. Ja ću vam ovdje ukratko izložiti u četiri točke zašto je bitno donošenje ovog zakona. Prvo, kako bi se osiguralo društveno okruženje povoljno za razvoj volonterstva te spriječile moguće zloupotrebe, zaštitilo volontere i organizatore volontiranja i kako bi se zakonom uredio položaj svih pravnih i fizičkih osoba uključenih u organizirano volontiranje. Pod dva, u Hrvatskoj su do sada pojedine volonterske aktivnosti djelomično uređene zakonom i uređene su nizom odvojenih zakona te je volontiranje različito definirano. Volonterskim radom se naziva i neplaćeno stručno usavršavanje vježbenika, Zakon o radu primjerice. Zato i rasprave o Zakonu o volonterstvu često krenu krivim smjerom. Raspravlja se i o stažiranju i plaćanju stažiranja i plaćanju volontiranja uopće što nije predmetom Zakona o volontiranju. Zakon o volonterstvu jasno kaže da je volontiranje u članku 3., citiram, "dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit a obavljaju se bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi". Pod tri, operativni plan nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u poglavlju 6. pravni okvir za djelovanje i razvoj civilnog društva u poglavlju Mjere predviđa donošenje novih propisa i usklađivanje postojećih za daljnji razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj kao njihovo provođenje. To je primjerice ovaj zakon koji je ovdje sada, znači Zakon o volonterstvu, Zakon o zakladama, Zakon o organizacijama koje djeluju za opće dobro i to tijekom ove 2007. godine. I pod četiri, kako bi se omogućilo volontiranje u skladu sa načelima i propisima Europske unije kao što su preporuka Vijeća Europe broj R 94 4 preporuča državama da definiraju volontiranje na nacionalnoj razini naglašavajući njegove obrazovne aspekte i značaj za društvo. poboljšanje položaja i uloga volonterstva u društvu kojima se prepoznaje uloga i vrijednost volontiranja i traži se identificiranje i ukidanje svih prepreka koje mogu spriječiti osobu u volonterskim aktivnostima te usvajanje i promicanje političkih i zakonodavnih rješenja koje će promicati volontiranje. Vijeće Europe donosi još niz dokumenata kao što je Europska konvencija o promicanju transnacionalne i dugotrajne volonterske službe mladih kojom se dodatno promiče transnacionalno volontiranje mladih od 18 do 25 godina. Navedenu konvenciju ovdje moram reći Republika Hrvatska još nije ratificirala ali domicilno ministarstvo, znači Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti sukladno operativnom planu djelovanja za 2006. i 2007. godinu Nacionalnog programa djelovanja za mlade predviđa pokretanje postupka postupka potpisivanja i ratifikacije navedene konvencije. Tu je još i Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda 56/38 iz 2002. godine preporuča državama i stvaranje poticajnih fiskalnih, zakonskih i drugih okvira uključujući i one za organizacije koje se bave volontiranjem kroz uvođenje poticajnog zakonodavstva, poreznih olakšica i subvencija te olakšavanje stvaranja partnerskih odnosa oko volontiranja u civilnom društvu. Svi ovdje znamo da je, da su Ujedinjeni narodi godinu 2001. proglasili Međunarodnom godinom volontera. Dokument 89/17 datum 5. prosinac je proglašen Međunarodnim danom volontera. Te su pokrenute razne inicijative za promicanje volonterstva. 38 veteranskih i volonterskih centara i organizacije za razvoj volonterstva objavio je 2006. godine Manifest volonterstva u Europi, a on je namijenjen svima onima koji donose odluke o različitim institucijama a objašnjava zašto je volonterstvo važno i predlaže konkretne načine podrške, promicanja i pomoći volonterstvu u Europskoj uniji. Ovdje ću još naglasiti da vlade i organizacije civilnog društva u drugim državama postaju svjesnije važnosti pravnog okvira i promicanja i omogućavanja volonterstva. Iskustva europskih zemalja pokazuju kako zakonski okviri postaju bitan faktor onda kada razne zakonske odredbe ili nedostatak pravne zaštite stvaraju prepreke i sprečavanju, u sprečavanju Zbog toga je posebno u zemljama istočne i srednje Europe nedavni trend nadrastao čisto i javno priznavanje volontiranja i pomaknuo se u smjeru stvaranja zakonskog okruženja koje će volontiranje i promovirati. Države koje su do sada donijele zakonske ili zakone koji reguliraju tu problematiku su Italija, Francuska, Mađarska, Slovenija, Češka, Poljska, Španjolska, Portugal, Brazil, Sjedinjene Američke Države, Latvija, Litva, Luksemburg, Rumunjska a u Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji zakon, ovaj zakon o kojemu znači govorimo je u postupku donošenja znači u njihovim državama. Sad samo nešto još o potrebnim sredstvima za provođenje ovog zakona. Za provođenje ovog zakona nisu potrebita velika sredstva. To je 100 tisuća kuna godišnje iz Državnog proračuna za provođenje ovog zakona, a iznos bi se osigurao i sljedećih godina. Znači ne bi se povećavao iz godine u godinu nego bi bio isti. On bi se potrošio za djelovanje Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, uredske troškove i druge materijalne rashode potrebne za djelovanje Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva i za djelovanje službenika Ministarstva vezane uz navedeni zakon. Troškove obrade podataka i izvješća organizatora volontiranja i troškove izrade i dodjeljivanja godišnje državne nagrade za volontiranje. Koje su novosti u odnosu na Nacrt prijedloga zakona? Nema ih puno. Ja ću ih ovdje izložiti. To su samo dvije. Znači člankom 24. uvodi se državna nagrada za volontiranje kao najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje odnosno doprinos promicanju volonterstva i druge volonterske aktivnosti. I u načelu zaštite osoba djelomično je potpuno lišene poslovne sposobnosti, članak 14. u stavku 2. zabranjuje se volontiranje osobi potpuno lišenoj lišenoj poslovne sposobnosti. Dame i gospodo hvala vam lijepa.

Pred nama je Konačni prijedlog zakona o volonterstvu i Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i držimo da je vrlo koristan kako za pojedinca tako i društvo u cijelosti volontiranje staviti u zakonske okvire. Ovim zakonom utvrđuje se i pitanje volontiranja u skladu sa načelima i propisima Europske unije. Ali volontiranje kao aktivnost je i od interesa za Republiku Hrvatsku, dovodi do poboljšanja kvalitete življenja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja pa i do razvijanja rekla bih i humanijeg i demokratskijeg društva. Već je gospodin tajnik rekao da je volonterski rad je neprofitna, neplaćena, nekarijeristička aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svojih bližnjih, svoje zajednice i društva u cijelosti. I kao takvo javlja se u tradicionalnih običaja uzajamne pomoći do organiziranog djelovanja zajednice u kriznom razdoblju. I volontiranje je više ili manje dio svake civilizacije i dio svakog društva. Volonteri imaju važnu ulogu u dobrobiti i napretku zemlje. U programima za humanitarnu pomoć. Za tehničku suradnju. Za promicanje ljudskih prava i demokracije. Volonterizam omogućuje ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući i svoje vještine i učeći nove, ja bih rekla primjenjive u tržnom sustavu. Znači kroz dobrovoljni rad imamo priliku naučiti nešto novo što će nam u daljnjem životu mnogo pomoći pa čak i naći bolji posao. Volontiranje je isto tako osnova mnogih nevladinih organizacija, profesionalnim udruženjima, trgovačkim unijama čije djelovanje upravo ovisi o naporima volontera. Volonteri rade za organizacije i ustanove iz različitih razloga. Reklo bi se od onih od altruizma, želje da se pomogne ljudima kojima je pomoć neophodna i potrebita. Da budu korisni zajednici. Kao i od, iz osobnih interesa. Na primjer želja za upoznavanjem novih ljudi, učenjem novih, učenjem novih vještina ili ugodnim provođenjem slobodnog vremena pa i putovanja. Važnost volontiranja je velika. Pa vidite da su i Ujedinjeni narodi 2001. godinu proglasili Međunarodnom godinom volontera. Uvijek se postavlja pitanje zašto volontirati? Jer se jednostavno tako stječe svijest o svojim radnim sposobnostima i vrijednostima rada. Jer se stječe korisno i traženo radno iskustvo. Jer se upoznaju novi ljudi. Jer se tako promiče vrijednost civilnog društva te se direktno jačaju civilne inicijative u Republici Hrvatskoj. Zaštita ljudskih prava, nenasilna komunikacija i promicanje i promicanje kulturne, etičke, spolne, rasne i dobne različitosti. Jer se jednostavno tako potiče na razvitak slabije razvijenih dijelova Hrvatske jer će se upoznati sa vrijednostima civilnog društva jer tako pomažu ljudima, jer tako pomažu drugima i ustanovama, jer povećavaju vrijednost degradiranih rekla bih vrsta rada. Volonterstvo je i cijenjeno i zabavno je i osjećaj je dobar kad se čini dobro. Sustav volonterskog rada u Republici Hrvatskoj nije dovoljno razvijen iako u zadnje vrijeme ima značajnih iskoraka na ovom području. Iz tog razloga ovaj je zakon neophodan, ovaj zakon je kao poziv rekla bih svim sektorima da se udruže u snažne, prepoznatljive i djelotvorne lokalne i državne volonterske centre, na temelju upravljačke organizacije za volontere. Ovaj zakon je na jedan način i odgovor Vlade da se svim ljudima omogući pravo na volonterstvo bez pravnih prepreka i i da svi uključe volontere u svoj rad. Ovo je poziv i vladinim udrugama i da se putem sredstava prvenstveno financijskih sredstava pomogne učinkovitost i mobilizacija volontera. Ovaj zakon je na jedan način i poziv poduzetnicima da potaknu i olakšaju uključivanje svojih djelatnika u zajednicu putem volontera. Zahvaljujemo predlagatelju što je sve korisne prijedloge i korisne primjedbe prihvatio i implementirao u ovaj Konačni prijedlog Zakona o volonterstvu, a koji smo čuli u prijašnjem raspravi ovdje kad je došao prijedlog zakona. U nadi da će saživjeti u praksi na dobrobit i volontera i onih koji koriste njihove usluge Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj zakon svjesni značenja volontera, njihova rada poglavito tijekom Domovinskog rata na čemu smo im neizmjerno zahvalni. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Miljenko Dorić u ime kluba HNS-a. Hrvatske narodne stranke već je u prvom čitanju podržao ovaj prijedlog zakona. Tada smo doduše iznijeli niz sugestija za njegovo poboljšanje. Drago nam je vidjeti da su mnogi od tih naših prijedloga ugrađeni u ovaj konačan tekst prijedloga posebno u svezi sa mladim volonterima, sa sustavnim skupljanjem podataka o volonterima, organizatorima volontera i drugih primjedbi koje smo tada imali. Slažem se sa većinom onih ocjena koje je kolegica Čikeš sada upravo iznijela vezano uz ovaj zakon. Ali bi željeli još nešto podvući da mi moramo jasno i otvoreno reći da Vijeće Europe kao što je državni tajnik rekao još 2001. godine sugeriralo donošenje ovakvih zakona i podzakonskih akata. Prema tome, ovo je zaista krajnje vrijeme da to učinimo i nadamo se da će zakon dobiti dakako potreban broj ruku da ga i prihvatimo sutra. Taj zakon je važan kolegice i kolege sa niza aspekta – sa odgojno obrazovnog, sa socijalnog, sa humanitarnog, sa razvojno gospodarskog. Sve su to pristupi i aspekti s kojih možemo i trebamo analizirati ovakav zakon i zato je on uistinu jako, jako potreban. Ja bih međutim evo ovdje iskoristio priliku da nakon pažljivog isčitavanja na našem klubu ovoga Konačnog prijedloga zakona iznesemo i još neke primjedbe za koje smatramo da bi predlagatelj mogao poboljšati iz razloga da on bude još jasniji, da definicije pojedinih pojmova budu još bolje, još kvalitetnije, pa mi dozvolite da idem redom. Ja se ispričavam, ostavio sam zakon. Drago, samo taj zakon mi dodaj molim kolegice i kolege ja se ispričavam zbog ovoga, ali da budemo što brži i što efikasniji da ne improviziram ja ću vas upozoriti na određene evo prijedloge ispred našega kluba. Članak 13. točka prva i točka četvrta u stanovitoj su koliziji, jer se govori o tome da maloljetnim osobama treba jasno staviti i omogućiti volontiranje u funkciju odgojno obrazovne svrhe. u istom članku 13. točka četvrta reklo da osobe iz stavka prvog ovog članka mogu prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti zakonske zastupnice odnosno zastupnika. Pojam je, naime mi razumijemo intenciju predlagatelja, razumijemo. Međutim, shvaćate ako je odgojno obrazovna svrha onda se mladi volonter ne bi trebao samo tako moći isključiti sam sebe, reći ja neću volontirati, ja ne želim volontirati, onda u biti taj odgojno obrazovni moment je jasno ovdje devalviran i mislimo da to svakako treba ovdje istaknuti. Dalje. točka prva članovi odbora imenuju se na rok, govori se pardon o Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva, pa kaže se da članovi odbora da se oni imenuju na rok od dvije godine i mogu biti ponovo imenovani. Naš je prijedlog da u biti se dodaju još samo tri riječi na kraju te rečenice, tj. da budu imenovani još dvije godine. Ne više od dvije godine. Zašto? Iz razloga jer smatramo da nije dobro da netko sjedi u bilo kom odboru pa i u Nacionalnom odboru 20 i više godina, nego smatramo da je dobro da uđe svježa krv, svježe ideje, novi ljudi, da to može samo doprinijeti. To je naše duboko uvjerenje da ovakva formulacija ostavlja mogućnost da jedni te isti ljudi sjede u tom Nacionalnom odboru dugi, dugi niz godina i mislimo da to nije dobro. Članak 23. odnosno to je novo poglavlje – etički kodeks volontera. Smatramo da možda bi trebalo razmisliti o promjeni imena naime ovog poglavlja etički kodeks volontera, a vidjet ćete u daljnjem tekstu da se govori o tome da kodeks propisuje pravila ponašanja ne samo volontera već i organizatora volontiranja i korisnika volontiranja tako da bi možda tu trebalo naći nekakav izraz koji će zadovoljiti u širem kontekstu ono što slijedi u člancima 20, 24 i dalje. Zatim članak 26. govori o Ugovoru o volontiranju i kaže se Ugovor o volontiranju zaključuje se usmeno ili u pisanom obliku. Nismo previše sigurni ako je to usmeno da li je to onda ugovor ili dogovor. Znamo jasno na što se opet misli i znamo da nas drugi zakoni vezuju i omogućuju i ovakvu mogućnost. Međutim možda samo vidjeti da li je tu zaista moguće upotrijebiti neki bolji izraz. Isto tako u trećem, trećoj točki tog istog članka kaže se, pri zaključivanju ugovora o volontiranju u usmenom obliku organizator volontiranja je obvezan izdati pisanu potvrdu. Zašto ne jasno onda sklopiti ugovor je bilo pitanje mnogih od nas na klubu ako već mora izdati pisanu potvrdu? Nismo sigurni da tu sami sebi malo ne kompliciramo stvari i da je to možda moglo riješit se i na neki drugi način. Članak 27. e ovdje je nešto dosta značajno pa bih vas molio da zaista evo pratimo svi taj tekst. Točka 2., točka 2. stoji, izjava s propisano ovjerenim potpisom volonterke ili volontera da ne postoje okolnosti koje nju ili njega onemogućuju u ugrožavanju života i zdravlja osoba s kojima će tijekom volontiranja dolaziti u kontakt. Pazite, mislim da izjava samog volontera da neće zaraziti nekoga, da neće prenijeti neku bolest na nekoga nije dostatna. To bi ako se već ide na tu kategoriju da smatramo da će netko moći nekoga zaraziti, ugroziti mu zdravlje itd. mora biti ipak neko kompetentno medicinsko lice, a ne da volonter sam kaže ja potpišem izjavu da neću nikoga ugroziti, njegovo zdravlje itd. Prema tome ako smo mi pravilno shvatili taj dio teksta mislim da nije dovoljno precizno definiran. Vi ćete nam reći dakako da li smo razmišljali u pravom pravcu ili ne. I članak 29. volonterka odnosno volonter uvijek mogu jednostrano raskinuti ugovor osim kad bi to izazvalo izravnu i trenutnu štetu organizatoru volontiranja, korisnicima volontiranja ili trećim osobama. Dakle, volonter može trenutno prekinuti ugovor, a kažemo ovdje samo pod uvjetom da ne nanosi štetu organizatoru volontiranja. Ponovo se pitamo a tko će to odlučiti. Tko će odlučiti? volonter, u prvom slučaju 27. članka odlučuje da neće nikoga zaraziti, ovdje odlučuje da neće nikoga oštetiti. Prema tome ti odnosi nisu suviše precizno precizno definirani u ovim člancima i iz kluba Hrvatske narodne stranke na to želimo upozoriti, želimo evo dobiti još kvalitetniji zakon, jer je ovaj zakon, slažemo sa prethodnicima uistinu Hrvatskoj potreban i on će regulirati puno toga što je do sada u našoj pravnoj regulativi nedostajalo vezano uz volonterstvo. No imamo još nekih drugih primjedbi vezano uz neke pravilnike, neke usluge, ali mislim da je to od sekundarnog značaja. I ovdje ne bih dužio nego bih evo molio da na ovih 5, 6 članaka pokušamo naći kvalitetnija rješenja, kvalitetniji tekst koji će svakako izbjeći mogućnost da se na različite načine tumače ovi članci. Hvala lijepo.

stajalište koje nesporno potvrđuje da je ovaj zakon od prvog čitanja do ovog konačnog prijedloga doživio odgovarajuće poboljšanje i da je puno bolji nego što je bio u prvom čitanju. Međutim, mišljenja sam u ime našeg kluba to bih htio izgovoriti da ovo nije još uvijek dostatno dobar da bi mogli o njemu glasati, a da eventualno ga ne pokušamo popraviti amandmanima. Po mom sudu bi bilo najbolje da to učini sam predlagatelj i da zapravo sa tim amandmanima riješimo ovo pitanje koje je od interesa za Republiku Hrvatsku kao što se to i navodi u samom zakonu. Vidite, koja bi pitanja trebalo razriješiti? Znate, primjerice u članku 3. se spominje da volontiranje nije ono koje je uvjetovano isplatom novčane nagrade ili potraživanja ili druge imovinske koristi. A šta je sa neimovinskim koristima? Da li bi trebalo ugraditi neimovinske koristi ili primjera radi, mislim možete imati vrlo jednostavan stav budete volonter tri mjeseca po nekoliko sati dnevno i nakon toga dobijete ko bajagi besplatni godišnji odmor, šta ja se odmara, niste dobili novac. Ali je, postavlja se pitanje da li bi i to trebalo uključiti i vidjeti koje oblike neimovinske koristi ili imovinske koristi eventualno izuzeti. Drugo ozbiljno pitanje jeste zapravo pokušaj na tragu rasprave koje smo imali povodom prvog čitanja riješiti odnos između Zakona o volontiranju i posebnih zakona koji reguliraju pitanje prije svega zapravo humanitarnog rada. Ovdje se prihvatila u biti generalna delegacija koja polazi od toga da će se ovaj zakon primjenjivati i na volontiranje iz članka 3. ovoga Zakona, dakle misli se na ova pitanja koja zakon uređuje u dijelu u kojemu ono nije određeno posebnim propisima. Ja smatram da to nije dobro. S obzirom da između ostaloga ako uzmete Crveni križ, Caritas i neke druge humanitarne organizacije one imaju ne samo svoj posebni zakon nego imaju i čitav niz međunarodnih propisa, primjerice Hrvatski auto klub, itd., pa Zaštita i spašavanje, koji se na njih odnose. I zbog toga sam ja mišljenja da bi zakon trebao u članku 4. izrijekom naznačiti da se ovaj zakon ne primjenjuje na ona područja koja su riješena posebnim zakonima. I u takvoj situaciji sad bi trebalo staviti stavak 2. uz to, dakle ne primjenjuje se, a onda stavak 2. da te organizacije mogu supsidijarno kad to nije riješeno nikojim zakonima primjenjivati i organizirati zapravo volontiranje, jer se radi o pravnim osobama. Ovako ispada da imate državnu direktivu na dio koji se propisuje koji je teško zapravo provesti, s obzirom na međunarodne obaveze primjerice hrvatskog Crvenog križa, ili ne znam, Autokluba ili Caritasa, itd., jednostavno teško. Ali to ne znači da jedan oblik specifičnog volontiranja vezano za humanitarni rad koji je prisutan u takvim organizacijama, pa i u Hrvatskom autoklubu zapravo će prestati, dapače on će se i dalje razvijati i u tom segmentu postoji čitav oblik obučavanja i osposobljavanja koji su veoma važni i zbog toga bi to trebalo baš ovako precizirati da tim oblicima volontiranja i djelovanja koji proizlaze iz biti biti te humanitarne organizacije ne bismo doveli u neugodnu situaciju. Drugo, vrlo je interesantan stavak 2. članka 2. gdje se kaže da ulogu i značaj volontiranja potrebno je prenijeti djeci i mladima kroz školovanje u odgojno obrazovnim ustanovama. To je dobro. Samo se sada postavlja pitanje, po ovom zakonu ispada da ćemo mi prepričavati Zakon o volontiranju, a to nije bit volontiranja. Ovo je zakon koji uređuje pravila, obaveze, prava i odgovornosti volontera, organizatora volontiranja itd. Ali šta je solidarno, humanitarno djelovanje, volontiranje zašto je potrebno, koje koristi osiguravate pojedincu i društvenoj zajednici e to bi trebalo posebice razriješiti i u tom pogledu postavlja pitanje se zapravo da li će to biti izborni nastavni predmet za koji će trebati organizirati nastavu u osnovnim i barem srednjim školama naše ministarstvo i kako će školovati i regrutirati kadrove koji će taj dio raditi ili bi možda trebalo to povjeriti onima koji to već rade. Vi imate situaciju da čitav niz volonterskih oblika djelovanja u osnovnim i srednjim školama zapravo organizira i provodi sada po po svom zakonu Hrvatski crveni križ. Zašto to ne bi mogli … ili Hrvatski autoklub vezano za zaštitu djece u sigurnosti na promet itd. itd. i mislim da bi taj dio zapravo trebalo na taj način razraditi. Prema hoću reći u ime našeg kluba, da nije dovoljno naznačiti da će se vršiti i u odgojno obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske nego da to imaju pravo obavljati ove humanitarne organizacije koje su po posebno zakonu riješene. Naravno u takvoj situaciji se onda onaj koji organizira i sada se postavlja pitanje, tko organizira ovdje volontiranje. Da li je to organizirala država kao obvezni sadržaj odgojno obrazovnog sadržaja, odgojno obrazovnog procesa i/ili i/ili su to zainteresirane organizacije koje hoće imati svoje volontere regrutirane u ovom. Jer se postavlja pitanje, ako to prođete u osnovnoj i srednjoj školi hoćete li dobiti certifikat da ste volonter, osposobljen za volontera za određeno područje, za to područje koje ta organizacija u školi može osposobiti. Mislim da je taj dio nedorečen i tu bi trebalo malo razraditi u amandmanima prije nego što se zakon glasa. Četvrto ili peto, sada sasvim sve jedno koje, je vezano uz članak 7. U stavku 2. se kaže organizator volontiranja može biti svaka pravna osoba i onda se nabraja registrirana sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o zakladama i fundacijama, Zakonu o radu itd. Onda iza toga ide sljedeće. Organizator volontiranja može biti vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica i druga neprofitna pravna osoba koja je organizirana i tako, e vidite kolege sve su to pravne osobe i nije potrebno to uopće nabrajati nego ovdje samo jednostavno treba reći da organizator volontiranja može biti pravna osoba koja je naravno registrirana na području Republike Hrvatske ili eventualno strana pravna osoba, to treba još dodatno vidjeti s obzirom na ravnopravnost pravnih subjekata. Ali ovdje ostaje jedno važno pitanje. Da li organizator volontiranja može biti fizička osoba. Naime, zamislimo sljedeću situaciju. Imate obrtnu radnju, ta obrtna radnja koja primjerice proizvodi proizvode za humanitarni kao sredstva za ostvarivanje humanitarnih usluga rada, ali ona može osposobljavati volontere u vezi s time kako koristiti ta sredstva, a obrtna radnje se između ostaloga drugačije tretiraju jer nisu pravne osobe. Prema tome i to bi trebalo razmotriti prije nego što se zakon donese. Jer zašto? Kaže se ovdje u članku 8. korisnici ili korisnik volontiranja je fizička ili pravna osoba koja prima usluge volontera. E sada, naravno pitanje je dosta interesantno, da li pravna osoba može biti direktno korisnik usluga volontera. Pa ne Pravna osoba je organizacioni pravni oblik u kojem se nalaze ljude i na kraju bi tu trebalo staviti jel', da zaposlenici i drugi u pravnoj osobi, e ali se sada otvara važno pitanje, do koje mjere. Do koje mjere? Kad je to pitanje koje može prerast ono da se to time može direktno ili indirektno ostvariti dobit za tu pravnu osobu pa onda i povećana korist ovih u situaciji itd. itd. I to je važno pitanje jer se njega treba povezati između ostaloga i sa člankom 11. a onda i sa člankom 3. stavkom 3. jer je u članku 3. stavku 3. rečeno da je dugotrajno volontiranje ono koje traje više od tri mjeseca i najmanje 20 sati dnevno. Ali sada u članku 11. stavku 3. imamo da zapravo je zabranjeno ono volontiranje koje traje više od šest mjeseci, odnosno u stavku 2. više od šest mjeseci i više od 40 sati tjedno. A zašto bi to tako bilo? To je prvo. Drugo, postavlja se pitanje da li je to kumulativno. Da li mora biti baš 40 sati i 6 mjeseci. A šta ako je recimo više od 20 sati pa to bude recimo 25 sati, da li onda može trajati godinu dana, dvije godine dana. Ovako kako je napisano ispada da nakon šest mjeseci ne bi moglo biti. Mislim da bi u tom segmentu to trebalo raščistiti iz prostog razloga jer moramo voditi računa i o korisnicima volontiranja. Imati ćete mlade volontere, ljude koji hoće starim, nemoćnim i imamo ih već danas, doduše putem humanitarnih organizacija, koji hoće i pružaju pomoć starijim nemoćnim osobama od onoga da im odu u jutro kupiti namirnice, novine itd. do onoga da im razumite, pripomognu u obavljanju kućnih poslova. Zbog toga mišljenja sam da nije dobro ovdje sada propisati da to mora biti tako. Mi moramo samo propisati radi zaštite volontera kada se smatra da je volonter psihofizički i radno itd. zapravo ugrožen ili da ga se iscrpljuje zbog volonterskog rada pa da zbog njegove zaštite zabranimo da eventualno to ne može prelaziti toliko i toliko sati tjedno u vremenu višem od toga i toga nego da mora biti manje. Jer ovo ako je 40 sati tjedno onda je to zapravo puno radno vrijeme. Naravno tu se otvara i u ovom članku 11. ovo pitanje, da li radi povećanja profita znate. Ja prvo smatram da odredba mora glasiti radi stjecanja profita bilo kakvog, ne samo povećanja. Naime, naše udruge sve mogu ostvarivati dobit, ali dobit ne smiju koristiti za druge stvari nego za ostvarivanje djelatnosti. Ja isto tako smatram da svaki posao koji volonteri obavljaju ne može dovesti do ostvarivanja profita nego ako se takav profit ili takva dobit …/Govornik se ne razumije./… ako se ona ostvari ili ako se poveća da bi se ona morala izuzeti i iz toga financirati društveno korisne potrebe vezane za humanitarno zadovoljavanje onih između ostaloga koji i koriste rad naših volontera. Dosta interesantna je situacija vezano za članak 13. gdje se kaže maloljetna osoba mlađa od 15 godina života može biti uključena u obavljanju odgojno-obrazovnih volonterskih aktivnosti s jedne strane, a onda se prisjetimo odredbe članka 2. 2. stavka 2. ulogu i značaj volontiranja posebno …/Govornik se ne razumije./… djeci i omladini. Prema tome, sad je pitanje da li ako može, znači ne mora. Šta ćemo dobiti ako naša djeca jednostavno u osnovnoj školi kažu nećemo. Šta ćemo onda? Onda ćemo imati dodatni napor. Ja mislim da ovdje bi zapravo trebali razlučiti ova pitanja i staviti ono pitanje opet kažem oko izbornog predmeta koji bi ta pitanja trebao razriješiti. Naravno ovo načelo besplatnosti se bitno narušava recimo sa ovom novčanom nagradom, državnom nagradom za volontiranje jer to više zapravo i nije pitanje besplatnosti, to se otvara pitanje utakmice takmičenja, a onda se otvara ono posebno pitanje vezan na članak 15., vezano na članak 16. stavak 2. gdje se kaže da je volontiranje dobrovoljno i solidarno. Ako je dobrovoljno i solidarno onda ne očekujete nekakvu posebnu nagradu. Jedno je nagradu dobiti, ne znam državnu nagradu, ja nisam protiv državne nagrade, dapače u ime našeg kluba neka bude državna nagrada, nek ona bude nekakvo priznanje, neka bude nekakva plaketa itd., ali nemojte davati novčanu nagradu, ako budemo davali novčanu nagradu šta ćemo onda raditi recimo sa Hrvatskim crvenim križom ili nekim drugim ustanovama koje su primjerice samo za vrijeme rata osigurali toliko hrane hrane za naše prognanike, za naše izbjeglice koje su premašile iznos od skoro 6 i pol milijardi kuna. Kakvu bi mi nagradu njima trebali dati, a naš Hrvatski crveni križ nema čak ni svoju zgradu. Čak ni svoju zgradu nema, a toliko koristi učinio društvu. Prema tome, ja mislim da ovaj dio treba razriješiti na drugačiji način jer će se dogoditi nešto što nije dobro, da će neke oblike udruga koje humanitarno rade, koji daju veliki doprinos volonterskim radom interesima i potrebama društva da će se početi članstvo iz njih seliti kroz nekakve druge oblike organiziranja i napuštati ovaj dio korisnog rada koji smo dobro imali, organizirano kao volonterski rad uzmite opet podvlačim Crveni križ koji ima 450 tisuća članova. Prema tome, mišljenja smo da bi taj dio trebalo doraditi i na žalost mi imamo još nekih 10-tak pojedinačnih primjedbi koje bi upućivali na to da je potrebno doraditi ova pitanja, ja ću samo ilustracije radi spomenuti članak 23. gdje se kaže odbor određuje način i postupak donošenja te donosi kodeks. Pa ne, način i postupak donošenja treba propisati statutom, a kodeks neka donese taj odbor itd., itd. Dakle, ima potrebe još ovo uraditi, možda bi bilo dobro da ide u treće čitanje, a do trećeg čitanja da se ovo doradi i popravi jer nema žurbe da donesemo ovaj Zakon. Hvala U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Ante Markov. Pa neupitno je da gotovo u svim civilizacijama rad za opće dobro međusobno pomaganje, zalaganje za mir, zalaganje za slobodu, zalaganje za jednakost su vrijednosti koje su na neki način su se protezale u svim civilizacijama, sva društvena uređenja ih na neki način pamte, događali su se u raznim oblicima i ljudska suradnja, međusobna solidarnost, međusobno pomaganje, osjećaj za drugog je nešto što je naprosto svojstveno svim civilizacijama, svim društvenim uređenjima, naravno da suvremeni svijet prepoznaje jedan drukčiji, organiziraniji, kvalitetniji oblik međusobne brige, vođenje računa jedni o drugima na neki način i društvene i socijalne nadgradnje suvremenog svijeta. U Hrvatskoj je volontarizam naravno prepoznat u različitim oblicima, događa se na raznim i mnogim i mnogim razinama i mi u klubu HSS-a pozdravljamo da se zakonom uredi ovo područje, da se približimo da tako kažem onim normama na kojima počiva volontersko u nekim razvijenim zemljama, prije svega europskim koje su na neki način oplemenile svoj prostor, oplemenile svoju zemlju upravo sa tim volontarizmom koji počesto je jedan od vrlo bitnih elememenata ili argumenata kada se daje ocjena o tome kakvo je pojedino društvo. Ali ono što je vrlo bitno i što je dobro da se već u samom članku 2. spominje to je kako da gradimo jedno društvo koje će biti u samoj svojoj osnovi ispravno i koje će prepoznati one vrijednosti koje danas upravo, na na kojima počiva volonterizam, a to je briga o drugima, razumijevanje, davanje jednakih prava drugima. Zbog toga je vrlo bitan članak 2. stavak 2. koji govori o tome da upravo to treba prenijeti na djecu, na mlađe, da je predškolske, školske institucije su temelji i mjesta gdje se naprosto treba propagirati jedan drukčiji svijet, jedna drukčija komunikacija, jedna naprosto cesta kojom će se sigurno stići i kojom će se jedna drukčija i kvalitetnija infrastruktura graditi u jednom društvu i zbog toga je upravo u ovom članku 2. stavku 2. leži najveća odgovornost. zajedno ili paralelno s time se postavlja pitanje da li mi danas imamo u našim odgojno-obrazovnim ustanovama tako posložene stvari da one mogu izgledati i da mogu konzumirati ove vrijednosti koje danas volonterizam u svijetu i u Hrvatskoj jasno podrazumijeva. Da li treba dodatno uložiti napora da se naprosto prateći brzinu razvoja koje danas zahtijeva suvremeni svijet od predškolskog odgoja pa nadalje nadalje dovoljno usađuje u djecu ono što je bitno da se usadi, a sve ovo o čemu govori Zakon o volontarizmu i u obrazloženju i u svojim člancima govori o vrijednostima koje su zajedničke, koje su prepoznate, koje naprosto baštini cijeli svijet, koje naprosto nitko ne može imati nikakvih mogućnosti da ih ospori jer te vrijednosti su naprosto univerzalne i na njima počiva sve ono što se danas može nazvati suvremenim svijetom i civilizacijom koja će biti na razini čovjeka. Naravno, kad govorimo o samom prijedlogu zakona u članku 7. se vrlo vrlo konkretno navode koje razine mogu organizirati volontiranje, pa se tu spominje od pravnih osoba preko onih koji djeluju po drugim normama to tijela državne uprave jedinica lokalne i područne samouprave praktično naravno otvoreno je gotovo potpuno široko polje onih koji mogu organizirati sustav volontiranja u okviru bilo pravne osobe bilo drugih sudionika. Ono što bi nekako čisto propitao jer mi kod načela zabrane iskorištavanja volontera u članku 11. u stavku 1. nije do kraja jasno da li je to baš ispravno, da li je praktično kazati da zabranjeno je volontiranje kojim se zamjenjuje rad koji obavljaju radnici zaposleni u skladu sa Zakonom o radu kao i volontiranje koje zamjenjuje poslove koje obavljaju izvršitelji poslova temeljem ugovora o djelu. To može zvučati kao zaštita ali može se, ja ću ga pokušati praktično prevesti da pokušam polemizirati sa ovim stavkom 1. danas imamo čitav niz udruga koje djeluju preventivno, ja ću navesti na području čišćenja naše obale, našeg podmorja koje su kroz rane ekološke udruge organizirani da uz svoj rad kojim se bave žele doprinijeti i ovakvom humanitarnom radu na čišćenju naše obale, podmorja i oni naprosto imaju istu radnu kvalitetu da tako kažem kao i profesionalne tvrtke koje se bave čišćenjem okoliša. Znači, vi možete ako imate novaca da bi očistili jedan akvatorij u bilo kojem predjelu Lijepe naše uzeti profesionalnu tvrtku koja će vam sigurno dobro očistiti akvatorij, će uredan ali to morate platiti, to je jako skupo. Imate ekološke udruge koje naprosto se bave time da očiste jedan akvatorij, da na tom volonterizmu se skupe iz cijelog svijeta, iz cijele Hrvatske i umjesto da platite ogromna sredstva, neću licitirati kolika, vi možete na isti način dovesti taj akvatorij u red primjenjujući one odredbe ovoga zakona koje govore od toga što trebate platiti. jedinica, jedinica lokalne samouprave će platiti smještaj, osigurati hranu, sve skupa će imati jednu manifestaciju i ta akcija neće imati samo karakter da je uspješno napravljen posao nego ona ima i svoj edukativni prizvuk, ona ima jednu svoju socijalnu dimenziju, ona ima jednu dimenziju događanja. Znači, ne bi se smjelo kositi ove dvije pozicije ako se kose, ja ne tvrdim da se kose ali kako iščitavam mogu se kositi jer taj posao se obavlja i profesionalno. E sada, da li to znači ako se obavlja profesionalno i ako se na taj posao želi javiti onaj koji se bavi time ali jedinica lokalne samouprave nema novaca da ga plati nego za to organizira određene volonterske udruge ili eko društva koja se bave time, da li to znači da će ona pogriješiti i neće postupiti po zakonu ako to učini. Mislim da je bitno u zakonu, ja kažem mi podržavamo donošenje ovog zakona, međutim ove dileme bi naprosto trebale biti izbačene kao dileme da ne bismo umjesto da unaprijedilo volonterizam u Hrvatskoj zakonskim rješenjima doveli do određene paralize da paralize da tako kažem da se umjesto da se dobije kvaliteta u razvoju volonterizma u Hrvatskoj da se ne bi stvorili opasnosti za razvoj volonterizma u Hrvatskoj. neupitno je da ovaj oblik općeg priznatog rada neupitno stvara jednu novu kvalitetu koja koja svakom društvu pa tako i hrvatskom društvu nedostaje i zbog toga treba biti posebno osjetljiv kad su u pitanju norme kojima ćemo trasirati budući volonterizam u Hrvatskoj. I ja apsolutno se slažem s time da treba i maloljetnim osobama dozvoliti, pa i onim osobama koje su djelomično lišeni poslovne sposobnosti sposobnosti da mogu se uključivati u to jer je to jedna socijalizacija ukupnog društva, to je stvaranje onih vrijednosti za koje naprosto težimo. Što se tiče onih članaka koji se bave tijelima nadležnim za provedbu ovog zakona od Nacionalnog odbora za razvoj volonterizma do članova odbora kao i načina na koji su oni organizirani ja bih također kazao da je dobro da se čim veći broj ljudi mijenja u tom Nacionalnom odboru jer nema uistinu potrebe da tamo imamo specijalista koji sjedi tamo deset, petnaest godina pa onda ćemo za deset godina reći da bez njega je naprosto nemoguće da će Nacionalni odbor djelovati. Ja mislim da tu nema potrebe da se na bilo koji način ne omogući jedna široka mogućnost svih da učestvuju tu, posebno onih jasno koji se bave s time. Politika treba apsolutno ostati van ovog dijela i ovaj dio pripada onim vrijednostima koje politika ponekad znade malo i unazaditi. Zbog toga isto predlažem da se razmisli da se u članku 22. ne treba biti ponovno imenovani. Neka budu birani, neka odrade svoj mandat, to nije nagrada nego to je jedna počast na koju trebaju imati pravo i oni koji bi trebali doći poslije njih. Eto, na taj način ja mislim da bi uz ova tri pitanja koja sam postavio, mislim da bi ovaj zakon mogao polučiti onu svrhu i zadaću koju treba polučiti i da bismo uistinu se svrstati uz red onih društava koji su ove aktivnosti uredile zakonom, koje su i temeljem preporuke europskog vijeća to učinile, u red onih zemalja koje su volonterizam predstavile predstavile već i podigle na razinu jedne opće vrijednosti koja ima vrlo bitno utemeljenje u ocjeni kakvo je neko društvo, da li je to društvo socijalno, da li je to društvo pravedno, da li se zakoni koji se donose u tom društvu vrednuju kao pravedni i ispravni, da li je utjecaj javnosti jak, jer jačanjem ovakvih sustava jača se i ukupna snaga javnosti u jednom društvu, jača se i ona brana koja politici ne dozvoljava da ide predaleko. Uglavnom ovo je zakon koji mora donijeti isključivo prednosti za sve građane Republike Hrvatske.

voluntarizmu, a radi se o Zakonu o volonterstvu. Iako se potpuno s njim slažem da u našoj zemlji, u našem društvu ima puno voluntarizma, a malo volonterstva.

jer u gramatičkom, semantičkom i bilo kojem drugom značenju voluntarizam je nešto sasvim drugo od volonterstva. A ako je kolega pobrkao voluntarizam sa voluntarizmom onda je također sasvim dvije različite stvari upotrijebio. Nisam sigurna da je uopće znao o čemu govori. Zahvaljujem. U ime kluba PGS-a, SBHS-a, i NDS-a, uvaženi zastupnik Nikola Ivaniš. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Mi se u ime kluba regionalnih stranaka uključujemo u raspravu o ovom zakonu iz jednoga vrlo jednostavnog razloga, a to je što podržavajući ovaj zakon želimo ustvari odati priznanje tisućama i desetcima tisuća ljudi koji u Hrvatskoj rade različite dobrovoljne, besplatne, društveno korisne poslove za korist pojedinaca, za korist onih kojima je to potrebno, za korist socijalnih skupina koje su ugrožene. I iz tog razloga potpuno je jasno da Hrvatska treba donijeti Zakon o volonterstvu jer sama činjenica da ga je Njemačka donijela još davne 64. a sigurno spada u red najuređenijih zemalja Europe te da ga temeljem preporuka Vijeća Europe donose zadnjih godina koje se žele svrstati u moderne demokratske i prosvijećene zemlje, govori i to da se Hrvatska treba svrstati u red zemalja koje taj zakon imaju. Crveni križ, sportske udruge, udruge bolesnika, udruge raznih drugih karaktera, udruga koje uz različite vjerske zajednice djeluju i pomažu potrebnima, sigurno da zaslužuju da se njihov rad bolje definira iz jednostavnog razloga što je kod nas u praksi činjenično stanje da se pojam volonterstva vrlo često brka i da postoji, da se upotrebljava u različite svrhe od kojih se u neke svrhe neće upotrebljavati u budućnosti. Zbog toga je dobro da se definiraju pojmovi volonter, volontiranje, organizator volontiranja i korisnik volontiranja. Mi mislimo da je ovo zakon koji sigurno neće u definitivno ni u formi ni u sadržaju odrediti potrebe čitavog sektora volonterstva, ali naravno sigurno da će narednih godina ustvari oni koji su volonteri temeljem ovog zakona se uključiti u to da ga kada se vidi u praksi koristi koje će donijeti i ono što nije riješio, kada će se sigurno dopunjavati Prema tome držimo da kao klub apsolutno podržavamo donošenje ovog zakona iz razloga što upravo tim ljudima volonterima društvo donoseći ovakav zakon na određeni način kaže hvala, priznaje njihov društveno koristan rad što se u desetcima godina unazad povremeno dešavalo da se i nije činilo dapače da je bilo i suprotno, da im prizna i da im na specifičan način kaže hvala i zato će klub regionalnih stranaka podržati ovaj zakon i u ovoj formi u onoj ukoliko predlagatelj prihvati određene primjedbe koje su neki kolege iznosili. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime kluba HSU-a, uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Poštovani gospodine potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Odmah na početku moram reći da ovo o čemu danas diskutiramo je ustvari zakonski okvir za jedno područje koje funkcionalno postoji u Republici Hrvatskoj, međutim sa pozicije uređivanja zakonodavnog okvira uređujemo jedno novo područje. Naravno ovo se područje ne može percipirati da je to samo da se volonterstvo, da je koncentrirano samo na pomoć ljudima nego je to u najširem smislu rad za opće dobro bez obzira da li se radi o zaštiti životinja, zaštiti prirode, volontiranje pri sportskim susretima ili pak se zaista radi o o brizi koja je u centru interesa ipak, a to je briga o ljudima. Dakle ovo je jedan zakon koji obuhvaća sve aspekte koje sam sada naveo. S obzirom da znam i kontaktiram sa udrugama koje se bave volontiranjem, udruge traže da se donese jedan zakonodavni okvir i to da se donese čim prije. Mi smo svjesni da na ovakvom jednom interesantnom području, na jednom području, veoma širokom području ne bi smjeli kao Hrvatski sabor imati ambicija da ćemo donijeti zakonodavni okvir za sva vremena nego bi trebali prihvatiti ajmo reći ovaj sadržaj koji nam je predložen. Naravno kroz ugradnju određenih primjedbi koje već i jesu ugrađene i koje se možda mogu i u nekom kasnijem periodu ugraditi, ali mislim da je potrebno prihvatiti ovaj zakon i klub Hrvatske stranke umirovljenika će glasati za ovaj zakon, za usvajanje ovog Konačnog prijedloga Zakona o volonterstvu, jer smatramo da će se jedan dio izrečenih opravdanih primjedbi ugraditi i urediti kroz podzakonske akte, a i sam sustav treba stvarati u hodu. Dakle postojati će nacionalno tijelo za praćenje provedbe ovog zakona, ali i za davanje konkretnih prijedloga ka usavršavanju sustava. Dakle u svakom slučaju mi u Hrvatskoj stranci umirovljenika mislimo da treba stvarati sustav volonterstva u Republici Hrvatskoj po mjeri hrvatskih građana sukladno njihovim potrebama. Ono što bih htio danas podijeliti sa vama je jedna sretna okolnost da am imao prilike dobiti prijevod talijanskog Zakona o volonterstvu pa ne bi bilo loše da malo podijelimo ta iskustva i da vidimo kako i druge zemlje tretiraju ovu materiju, odnosno kako je, koju joj važnost daje. Na primjer okvirni Zakon o volontiranju Talijanske Republike kaže sljedeće: potiče originalni doprinos takve djelatnosti u postizanju ciljeva društvenog, građanskog i kulturnog karaktera koje država uređuje». I on definira ovu djelatnost na sljedeći način: «Volonterskom djelatnošću se ima smatrati djelatnost koja se obavlja osobno, spontano i besplatno posredstvom organizacije čiji je volonter član bez profita bio on i neizravan i isključivo u svrhu solidarnosti.» Volonterska djelatnost ne može se ni na koji način naplatiti i ne može ju platiti čak ni korisnik. Volonteru se može vratiti, mogu mogu vratiti samo troškovi koje je stvarno snosio zbog obavljanja djelatnosti i to u granicama koje same organizacije unaprijed odrede. Ono što je bitna razlika između našeg zakona i Zakona o volonterstvu u, u Republici Italiji je sljedeći. Ovaj naš zakon predviđa dominantno ostvarivanje sredstava za rad volonterskih organizacija putem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Talijanski je zakon precizno utvrdio gospodarske resurse iz kojih se financira Zakon o volonterstvu. On navodi sljedeće: «Volonterske organizacije stječu gospodarske resurse za svoje funkcioniranje i obavljanje vlastite djelatnosti iz doprinosa članova, doprinosa privatnih osoba, doprinosa države i javnih ustanova čiji je isključivi cilj podržavanje specifičnih i dokumentiranih djelatnosti i projekata, doprinosa međunarodnih tijela, donacija i oporučnih ostavština, povrata sredstava koja potječu iz konvencija. Prihoda koje potječu od marginalnih, trgovačkih i komercijalnih djelatnosti udruga. Volonterske organizacije koje nisu pravne osobe i koje su upisane u registre iz navedenog članka mogu kupovati pokretnu imovinu potrebnu za obavljanje vlastite djelatnosti. Nadalje u slučaju raspuštanja, prestanka ili gašenja volonterskih organizacija neovisno o njihovom pravnom obliku imovina preostala nakon završetka likvidacije prenosi se na druge volonterske organizacije koje djeluju u istom ili sličnom sektoru prema navodima sadržanim u statutu ili ugovorima članova ili u nedostatku istih prema odredbama Građanskog zakona. Isto tako talijanski zakon propisuje upisivanje u registar udruga, upisivanje u registar udruga i navodi da je to nužan uvjet za pristupanje javnim doprinosima kao i zaključivanje konvencija i za korištenje poreznih olakšica, poreznih olakšica koje su isto tako u funkciji, u funkciji gospodarskih resursa za financiranje troškova volontiranja. Nadalje precizno se utvrđuje iako i kod nas odredbe o radu odnosno o obvezama državnog tijela su poprilično dobro dobro uređene u, rekao bih na zadovoljavajući način. Mogu samo reći kako oni to, da imamo nešto s čime se uspoređivati, da vidimo kako oni to rade. Državno tijelo za praćenje volonterske djelatnosti. Kaže: Uredbom predsjednika Vijeća ministara na prijedlog ministra za društvene djelatnosti osniva se Državno tijelo za praćenje volonterske djelatnosti kojem predsjeda ministar za društvene djelatnosti ili njegov zastupnik a koje se sastoji od 10 predstavnika organizacije i a koje se sastoji od 10 predstavnika organizacije i Saveza za volontersku djelatnost što djeluju barem 6 regija od 2 stručnjaka i 3 predstavnika sindikalnih organizacija koje su u većini Tijelo za praćenje volonterske djelatnosti koje se koristi osoblje, sredstvima i uslugama koje mu na raspolaganje stavlja Predsjedništvo Vijeća ministara ima sljedeće zadatke: Pobrinuti se za izradu propisa volonterskih organizacija i za širenje saznanja o djelatnostima koje te organizacije obavljaju. Promoviranje, istraživanje i studija, istraživanja i studija u zemlji i inozemstvu. Pružanje svih korisnih elemenata za promociju, naglašavam za promociju i razvoj volonterske djelatnosti. odobravanje eksperimentalnih projekata koje su u možebitnoj suradnji s lokalnim ustanovama izradile volonterske organizacije upisane u registre i koji su izrađeni u svrhu sučeljavanja s gorućim društvenim problemima te u svrhu poticanja primjene izuzetno naprednih metoda interveniranja. Dalje, pružanje podrške i davanje savjeta za projekte informatizacije i banaka, podataka u sektorima nadležnosti ovog zakona. Objavljivanje trogodišnjeg izvješća o kretanju određene pojave i o stanju primjene državnih i regionalnih propisa. Podržavanje uz možebitnu suradnju regija, inicijativa obrazovanja i obnavljanja znanja za pružanje usluga. Objavljivanje službenog glasila za informiranje i promicanje drugih inicijativa čiji je cilj cirkuliranje novosti koje se odnose na volontersku djelatnost. Organiziranje državne konferencije volonterske djelatnosti svake tri godine na kojoj sudjeluju ustanove, grupe i zainteresirane djelatnosti, Pri Predsjedništvu Vijeća ministara Odjel za društvene djelatnosti osnovan je i Fond za volontersku djelatnost čiji je cilj financijski podržati projekte navedene pod prethodnim stavcima. Dakle toliko o razmjeni iskustava. kopirati ovo i dati gospođi, gospodi iz Ministarstva čisto, čisto kao jedan orijentir ali ovim pregledom jednog našeg prijedloga s ovim mislim da je naš prijedlog za, Prijedlog zakona odnosno Konačni prijedlog Zakona o volonterstvu zaslužio u svakom slučaju prolaznu i vrlo visoku, visoku ocjenu. Ono što bih još podijelio s vama je, jesu primjedbe na taj zakon ili sugestije na ovaj zakon od jednog organizatora u Sindikatu umirovljenika u Puli koji kaže sljedeće: Čitajući iz Zakona nametnulo nam se nekoliko primjedbi, konstatacija koje iznosimo u nastavku: 1. Uključivanje građana u volontiranje nije masovna pojava. U animaciji potencijalnih kandidata za volontere odnosno volonterke njihovoj osobnoj pripremi i obrazovanju apelirali smo na njihovu humanost, spremnost da žrtvuju dio svog slobodnog vremena za dobro potrebitih. Govorili smo što rad volontera doprinosi njegovom moralnom profilu, njegovoj ljudskosti. Činili smo to jer smo osjećali da kod nas još uvijek nije dovoljno razvijen duh pomoći ljudima u nevolji. Tome je doprinijela i prošla država koja je pokušala svojim institucijama pokriti sve različite potrebe stanovništva. Crkva koja ima značajnu ulogu u razvijanju volonterstva «Caritas» nije to činila kao što to danas čini. Stoga se nama kao organizatoru volontiranja ukazala potreba uključivanja izvjesnih sredstava stimuliranja volonterskih aktivnosti odnosno motiviranja volonterske aktivnosti i spremnosti da se naši članovi u to uključe. I kad je krenula s radom prva grupa volontera i mi i lokalna zajednica je to čekala benevolentno i davala društvenu podršku. Možemo to nazvati javnom pohvalom. Ali postojalo je i konkretnih nagrada. Stranka umirovljenika platila je grupi volonterki jednodnevni izlet po Istri tokom 2006. Takva Takva sredstva poticaja možemo ubrojiti i prisustvovanje na nekim priredbama, kazališnim predstavama i slično. Jedna volonterka bila je primljena u Gradsko poglavarstvo u povodu 8. ožujka. Na dan volontera 5. prosinca govorila je o aktivnostima volonterki. Dakle, to su sve detalji koji mogu motivirati ljude. Izrečena javna pohvala može motivirati ljude da se bave volonterstvom. Dalje, mislimo odnosno mislimo da bi društvenu korisnost i osobni angažman volontera trebalo uvijek i svuda jače naglašavati i to nije zadatak samo ovog zakona nego općenito naša opće društvena zadaća. U praktičnom djelu volontera, volonterki kad vode korisnike na razne zdravstvene pretrage i tretman, duga čekanja umaraju starije ljude, a volonterki onemogućavaju da obave i druge svoje obveze u vezi sa obitelji, jer im jer im čekanje pojede praktički dan. Volonteri bi morali imati iskaznicu koja bi u takvim prilikama davala izvjesnu prednost u obavljanju posla. Ne samo kao registriranu osobu nego i da daje određenu Pitanje izbora korisnika volonterske pomoći pojavljuje se kao problem u konkretnoj praksi. O tome bi trebale biti neke naznake u zakonu ili podzakonskim aktima. u Puli, zato se koristilo i koristi se socijalne, zdravstvene, obiteljske i ekonomske kriterije. Dominantan je kriterij nemoć, starost i usamljenost odnosno samačka domaćinstva. Kao sljedeće pojavilo se pitanje tima koji će odlučivati o dodjeli volonterske pomoći, njenoj širini i trajanju. Radi praktičnosti i efikasnosti tim je sačinjen od patronažnih sestara. Po potrebi osobnog liječnika primarne zdravstvene zaštite i voditelja organizatora volontiranja u osobi socijalnog radnika. Sigurno je da tu još treba uključiti organe socijalne skrbi koji se sada konzultiraju od slučaja do slučaja. Tu treba još uključiti i lokalnu zajednicu, Crveni križ i mjesne odbore, u nekim drugim okolnostima i s drugim korisnicima volontiranja. Tim bi bio drukčiji i veći. Svrha ovog našeg apela je upozoriti na to pitanje. U praksi se mora voditi računa i o socijalnom i zdravstvenom profilu korisnika volonterske pomoći. Zaključili smo da su naše volonterke ili volonteri osposobljene raditi samo sa mentalno zdravim korisnicima. Da oni razumiju ulogu volonterke i da budu spremni racionalno surađivati koristeći dobrobiti koje donosi volonter odnosno volonterka. To uvijek nije bio slučaj. Netko je smatramo da je dobio kućnu pomoćnicu, drugi se pokušao iživljavati što je na volontere djelovalo vrlo negativno. Konačno i izbor volonterki i volontera nije stvar koja se događa sama po sebi. Treba poštivati lako mjerljivo pravilo, da osoba nikad nije bila u sukobu sa zakonom ali zacijelo to nije sve što definira osobu volontera. Je li netko pošten, postojan, uravnotežen, tolerantan, komunikativan mi ne možemo unaprijed znati, a nemamo ni lakog načina kojim bi se to moglo utvrditi. Ipak o tim osobinama volontera treba voditi računa. Dakle, ovo su dragocjene sugestije, dragocjena iskustva koja isto sam želio danas u dobroj mjeri podijeliti sa vama da vidimo kako se to događa na terenu. Zahvaljujem i izjavljujem da podržavamo, još jednom podržavamo ovaj zakon.

Možda evo, samo nekoliko kratkih opservacija s obzirom da je dosta toga rečeno a na vlastito što je govorio kolega Mato Arlović u ime klub SDP-a. Društvena vrijednost volonterstva je zaista nemjerljiva. Mi moramo imati takav zakon koji je će poticati a ne sputavati. To je nešto što mislim da mora biti ključna intencija u izradi zakona. Zato ima tu još uvijek prostora da se neke stvari o kojima je vrlo konkretno govorio kolega Arlović dorade, upravo u ovom pravcu. Te nam se ovako kako su neke odredbe postavljene a vjerujem u najboljoj i namjeri i kod sugestija određenih udruga bez obzira na njihove određene interese. Ali, ovaj zakon mora biti toliko širok da obuhvati sve te situacije, da ne sprječava građane pa i od ranijih dobi, prije punoljetnosti da se angažiraju upravo za to jedno opće dobro. Kolega Arlović je i spomenuo evo, možda u onim najtežim našim vremenima Crveni križ koji je tako, to su ljudi pa i onda udruge koji nastupaju toliko samozatajno, pa i onda kada se čini da su nekakva vremena toliko teška da se upitamo kuda to ide čovječanstvo. Upravo zbog tog malog pojedinačnog doprinosa svakog od njih bilo da su okupljeni da su okupljeni u određene udruge ili čak da rade daleko od javnosti, ali svakodnevno sa tom svojom malom kapljicom dobrote grabe takav slap da zaista pružaju nadu u nešto što je dobro, u jedan napredak, u boljitak sviju nas. Dakle eto, apeliram na predlagače da pogledaju ove odredbe koje, na pojedinim odborima je bilo detaljno govora o tome koje su vrlo restriktivne u smislu da na neki način ograničavaju angažman. Dakle, i u ovom vremenu gdje nemamo još ovu situaciju normiranu, gdje te situacije ako bi bile supsumirane kroz postojeći zakon jednostavno bi utrnule ili bi se znatno osipala količina i mnoštvo tih ljudi koji danas na takav način rade. Ja znam da se i društvo pa i država mora zaštititi od onih pojedinaca koji bi pod plaštom tobože volonterstva mogli unići u neke institucije gdje bi mogli biti, njihov rad ne bi bio nadziran i eventualno nekakvu štetu prouzročiti. Dakle, da bi se tako, to je nekakva jedna mjera opreznosti koja svakako je potrebna i dobrodošla. Ali zakon mora biti takav, tako načinjen da bude poticajan upravo u smislu tog javnog angažmana. Vidimo da mnoge zapadne zemlje upravo zbog toga a naročito Amerika koja nije socijalna, koja nije socijalno osjetljiva, koja nema ni tu socijalnu tradiciju kao Europa, pa na vlastito i naša zemlja što treba još više i njegovati jer su mnoge stvari koje su bile dobre u nekakvim začecima ukinute, dakle gdje ljudi kao biće prije svega ne samo sebično i egoistično nego prije svega biće zajednice, biće mnoštva i društva, dakle gdje ti pojedinci nalaze smisao svog postojanja, smisao svog života upravo u altruizmu, u davanju sebe, pa i na uštrb ne samo u svom slobodnom vremenu nego i na uštrb i svog vremena koji bi mogli na dohodovni način drugačije upotrijebiti. Dakle, takav jedan rad on ne samo da je važan u tom segmentu ako ga sada usko gledamo i kroz ovaj zakon, on je važan za čitav naš duhovni oporavak i za državne i za društvene druge strukture, da nema napretka bez zajedničkog djelovanja i bez solidarnosti među ljudima. Hvala lijepa. Riječ ima uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolege i kolegice. Prijedlog Zakona o volonterstvu kvalitetno je pripremljen i u njemu su ugrađene sve relevantne činjenice kao i iskustva zemalja u kojima je volonterstvo već tradicionalno razvijeno, a volonteri zakonski zaštićeni. Poboljšanje položaja i uloga volontera u društvu te vrednovanje i promicanje političkih i zakonodavnih rješenja koja će poticati volontiranje ugrađeno je u niz dokumenata Vijeća Europe. Rezolucija Općine skupštine UN-a iz 2002. godine preporučuje također državama stvaranje poticajnih zakonskih i drugih okvira za rad organizacija koje se bave volontiranjem. Time se pogotovo posljednjih godina pitanje volontiranja stavlja na europsku i svjetsku razinu uz naglašavanje transnacionalne i obrazovne uloge volonterstva mladih. regulira, koje se regulira ovim zakonom jest volontiranje osoba mlađih od 18 godina. Omogućava im se aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, osobni doprinos i humanitarno djelovanje ali ih se posebno zaštićuje od iskorištavanja odnosno osigurava im se posebna dodatna zaštita. Dodatna zaštita propisana je i za volontere djelomice lišenih poslovnih sposobnosti koji mogu volontirati samo uz pisanu suglasnost skrbnika i nadležnog centra za socijalnu skrb. Drago mi je što je zakonom posvećena posebna pažnja prema osjetljivim skupinama korisnika volontiranja, djeci, osobama sa invaliditetom, osobama sa teškoćama u razvoju, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomično lišene poslovne sposobnosti. Volonteri u radu s tim korisnicima moraju posjedovati znanje, iskustvo i sposobnost za rad s tim skupinama. Naglašena je također i potreba edukacije ali i potreba izbora volontera. Već je puno puta rečeno da volonterstvo treba promicati jer je to aktivnost od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva. Mislim da je upravo to Vlada i prepoznala što i ovaj prijedlog zakona pokazuje. Ugrađene se konstruktivne primjedbe sa održane prve rasprave o ovom pitanju. Prijedlog zakona je kvalitetan i bit će pravi poticaj za uključivanje većeg broja volontera u društvene aktivnosti od dosadašnjih prema istraživanjima znači 5 do 10%. Dosadašnje nereguliranje ove materije sigurno je sprječavalo neke osobe da se uključe u volontiranje, a neke da budu korisnici volontiranja. To se uči kad se malo više razmišlja o volontiranju, o bitnim pretpostavkama za kvalitetan rad volontera uz onemogućavanje da se volonterski rad iskoristi za zloupotrebu i stjecanje i povećanje profita od strane organizatora volontiranja. Predloženim zakonom osigurava se pravna zaštita i propisuju prava i obveze svih subjekata uključenih u volonterstvo, te se stvaraju uvjeti za povoljno okruženje za volontiranje. Zbog svega navedenog predlažem da se Konačni prijedlog Zakona o volonterstvu usvoji. Hvala lijepa. Replika, uvažena zastupnica Lelić. kada nam se postavlja imperativ zarade pod svaku cijenu, kada radnici dobivaju plaće od 2 tisuće ili tisuću i pol kuna ili ih neredovito dobivaju da bi njihovi vlasnici mogli se bogatiti, kada nam se nameće mišljenje da je ustvari materijalna dobit da je to ono jedino važno onda svakako jedna svijetla točka je i volonterstvo. Ja evo u Županji i u mojoj okolini gledam ljude koji zaista bez naknade sa puno ljubavi i strpljenja obavljaju razne volonterske poslove. I mislim da je to zaista ono što treba poticati i da ovaj zakon će ujedno to i učiniti i da će dati značaj tomu važnom segmentu civilnog društva. Gledala sam i djecu koja isto tako su mogli bi reći na neki način volontiraju u Crvenom križu i kažem razne druge udruge koje pomažu ženama i nevolji kojima su izložene nasilju, koje pomažu raznim osobama sa posebnim potrebama i uvijek sam im se divila zaista iskreno divila kako to obavljaju sa sa požrtvovanošću i sa ljubavlju. I zato trebamo i mi učiniti sve da bi se takvi vidovi volonterstva i svi drugi vidovi u civilnom društvu slični tome poticali. Hvala.

volonterski rad, što prepoznajete vrijednost volontiranja. I mislim da je potrebno i dobro da mi svi prepoznajemo vrijednosti tog rada. Ja također moram reći da i u mojoj Valpovštini ima puno osoba koje volontiraju, koji ulažu svoje vrijeme i svoj trud da bi pomogli i pojedincima, a i društvu u cjelini. Mislim da mi trebamo i dalje poticati, stvarati jednu pozitivnu klimu da se što više ljudi uključe u volontiranje, dakle u volonterstvo, a samim tim što danas raspravljamo i što donosimo ovaj zakon mislimo da stvaramo stvarno jedan pravi zakonski i okvir da se ti ljudi uključe. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Slaven Letica. Nije u dvorani. Gubi pravo na raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ma evo, danas je već dosta rečeno o ovom zakonu, a naročito u prvoj raspravi kad smo se složili da je zakon potreban jer je to aktivnost koja se provodi za opće dobro. Kako smo već i čuli u zemljama u kojima je volontiranje razvijeno volonteri su zakonom zaštićeni, dakle i u raznim deklaracijama i u onome što imaju zemlje Zapadne Europe definirane zakonom koji je upravo ova problematika i regulirana. Kod nas se organizirano volontiranje provodi kroz djelovanje humanitarnih, dobrovoljnih udruga u okviru najčešće vjerskih, političkih, humanitarnih organizacija. Razvojem civilnog društva, osnivanjem udruga, a danas ih je kod nas registrirano više od 30 000, od toga su i 124 prema registru strane udruge. Pojavljuju se i različiti volonteri od prosvjetnih, socijalnih radnika, zdravstvenih djelatnika koji pružaju različite oblike pomoći. Naročito je to vidljivo u udrugama koje se bave pomoći žrtvama nasilja, psihosocijalnoj pomoći djece i mladih, svih oblika nasilja, borbe protiv ovisnosti. Moramo spomenuti tisuće volontera koji su u vrijeme Domovinskog rata pomagali u smještaju prognanih i izbjeglih. Bez njih se ponekad na područjima, a iz jednog takvog područja i ja dolazim iz Grada Siska nije ni mogao odvijati normalan život. Dakle, tisuće ljudi kojima ni ne znamo imena u to vrijeme pomagale su da se civilni život normalno odvija. Na žalost kod nas je volontiranje sve evo do ovog prijedloga zakona rekla bih bilo deklarativno i u nedovoljnoj mjeri kao, prepoznato kao aktivnost općeg dobra. Svakako da ovaj veliki broj udruga koji govori o ljudima koji rade u njima, koji svojim aktivnostima mogu doprinijeti opstanku i samih udruga koji su uključeni u rad u što većem broju dovode i uključuju sve veći broj volontera. U prvom čitanju bilo je primjedbi na odredbe tko može volontirati pa je u članku 10. konkretno u ovom drugom čitanju u prijedlogu određeno i postroženo tko može biti i baviti se volonterskim radom. Već kod prvog čitanja zakona isticala sam kako je senzibiliziranje javnosti najznačajnije još uvijek za naše društvo. Ljudi se na žalost ponekad i slabo odazivaju na volonterski rad. Pomak je vidljiv u osnivanju ovih volonterskih centara u Zagrebu, najvećim gradovima Splitu, Rijeci i Osijeku gdje oni svakako puno čine na uključivanju što više mladih u volonterski rad. Naročito važan pozitivni učinak koji kod mladih ljudi izaziva osobnosti i potiče ih na osobni doprinos i humanitarno djelovanje je upravo ovaj oblik volontiranje. S takvim oblicima treba započeti još u osnovnoj školi. Ja bih rekla kroz neke igre i radionice čak u dječjem vrtiću. Spomenula sam već i pozitivni primjer naše susjedne zemlje Slovenije gdje je uveden određeni oblik volontiranja u osnovne i srednje škole kao obvezan. Srednjoškolci u Sloveniji obvezno jedan dan u školskoj godini provode na volonterskom radu i to najčešće na poslovima zdravstvene, socijalne zaštite, pomoći slabima i nemoćnima, djeci i odraslima s posebnim potrebama. Dakle, ovakav zakon je dobra zakonodavna podloga. Ali mislim da nije time kraj. Treba zato što prije donijeti i provedbene propise koji će pratiti realizaciju ovoga zakona. Ali na kraju moram se vratiti na škole, udruge i sve institucije koje ne samo da zajednički moraju uključivati što više ljudi, što više mladih ljudi, učenika upravo u u ovo područje rada, nego moraju i ukazivati na to što dobroga donosi društvo. Međutim, ne možemo reći da se kod nas ništa ni ne radi. u povodu Međunarodnog dana volontera u suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti organizirana je i Treća nacionalna konferencija o volonterstvu. Tema je bila volonterstvo i mladi. Volontiram – dobro biram. Dakle, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva popratila je i organizirala ove aktivnosti. Pozvane su sve osnovne škole na volontersku inicijativu pod naslovom što možemo učiniti za svoju zajednicu – naš otisak srca u kojoj su učenici pokazali kako pomoći nekim ciljanim skupinama društva u njihovoj lokalnoj zajednici. Uključile su se 62 osnovne škole i pri kraju cijele ove akcije ministar znanosti, obrazovanja i športa dodijelio je i nagrade i nazive školama prijateljima zajednice. Dakle, možda za ovu situaciju jedan mali, jedna mala aktivnost ali dobro došla upravo u osnovnim školama. Mada moramo inzistirati i na kraju ću time završiti. Ovaj zakon je dobra podloga ali on treba biti i povod za provedbene propise. Dakle, volontiranje kao oblik možemo i moramo uključiti i u osnovne i u srednje škole. Hvala.

Replika uvaženi zastupnik Markovinović. A ja nisam vidio. Vi ste, ja sam, kad je uvažena zastupnica završila, ha pa nije vama teško podignuti to dok ja to ne vidim. Nije vidio

Uvaženi zastupnik Markovinović. velik grupa mladih volontera koji su postali volonteri silom prilika, a to je veliki broj mladih koji izbjegavaju služenje vojnog roka i na taj način prilaze civilnom služenja vojnog roka. ovdje bi trebalo napomenuti jasno da je to šteta zbog okruženja koje je oko nas koje baš nije tako stabilno ali tu bi trebalo dati primjer Njemačke. U Njemačkoj mladi koji služe civilni rok gotovo su isključivo po staračkim domovima, po domovima za invalide i invalidnu djecu i slično, dok kod nas možete mlade naći po evo općinama, gradovima, po portirnicama, škola. Dakle, svud je samo tamo osim tamo gdje bi trebali zapravo biti. Pa mislim da bi trebalo sigurno ovdje itekako pažnju posvetiti tome jer broj je ogroman. To su već sad deseci tisuća ja mislim u nekoliko godina ovih mladih koji mogu daleko više doprinijeti svojim volontiranjem, obaveznim volontiranjem nego što to radi sada. Hvala. **Milinović, Hvala. Pa evo slažem se sa kolegom da je u stvari civilno služenje vojnog roka na neki način preraslo u volontiranje, u oblik volontiranja i potpuno se slažem kad je o ovoj tematici riječ da bi mladi koji se odlučuju na civilno služenje vojnog roka još uvijek sada trebali upravo raditi u ovim zdravstvenim ustanovama, domovima za stare i nemoćne. Dakle, tamo gdje oni doslovno doslovno mogu uključiti se, pomagati ljudima, posebnim skupinama u našoj zajednici. Slažem se da je nepotrebno da mladi ljudi možda rade nekakav kancelarijski posao. Ali kolega Markovinović, u jednoj školi, u jednoj obrazovnoj ustanovi jedan takav mladi dečko koji služi vojni rok i radi na portirnici, dakle na ulazu u školu on je dobrodošao, on je dobrodošao, možda ne kancelarijske ili neke …/Govornica se gdje je kontrola čuvanja ulaza ili prolaza, ali se slažem da kad se odlučuje da mladi ljudi služe vojni rok u civilnoj službi da to rade isključivo u ovakvim ustanovama. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Košiša Čičin-Šain. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, poštovani predlagatelji. Evo kao što i moji prethodnici ja ću isto to naglasiti da podržavam ovaj Konačni prijedlog Zakona o volonterstvu. Naročito mi je za prihvatiti, drago mi je da ste prihvatili primjedbe iz prošle rasprave. Žao mi je možda da niste prihvatili ove primjedbe kolege Arlovića vezane na obrazovanje i na uvođenje u školstvo volonterstva, međutim i ovako kako je došao ovaj Prijedlog apsolutno je za pozdraviti. Volonterizam nudi ustvari alternativnu podjelu rada i omogućava posebno mladim ljudima da rade za zajednicu istovremeno razvijajući i učeći nove vještine primjenjive dakako i u tržišnom sustavu. Sudjelovanje mladih u volonterskim projektima ohrabruju upravo njihovo kasnije uključivanje u bilo kakve slične projekte. Uključivanje mladih u lokalne projekte koji doprinose poboljšanju zajednice osvještava i osvježuje njihov osjećaj odgovornosti za tu zajednicu i vrijednosti uopće civilnog sektora. No, ne sudjeluju samo mladi u volontiranju, volontiranje je dio manje-više svake civilizacije i društva. Definitivno je u svojem najširem smislu kao neprofitna, neplaćena i nekarijeristička aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svojih susjeda, svoje zajednice i cijelog društva, a koje se javljaju u raznim oblicima, od tradicionalnih običaja, uzajamne samopomoći, do organiziranog djelovanja zajednice u kriznim razdobljima kao što je naglasila kolegica Roksandić. Volontiranje je također i …/Govornica se ne razumije./… mnogih nevladinih organizacija, profesionalnih udruženja, trgovačkih unija itd. čije djelovanje ovisi o naporima volontera. Uloga volontera je važna za mnoge dobrotvorne ustanove u kojima su oni djelomično odgovorni za rad organizacije doprinoseći svojom stručnošću i sposobnošću, ali i štedeći novac. Međutim, ne smijemo zaboraviti volonteri nisu prisutni samo da bi predstavljali jeftinu radnu snagu, već svojim prisustvom doprinose ostvarivanju postojećih mogućnosti organizacije i kreiranju novih. Jedna od ključnih značajki volontera je njihovo uvjerenje da globalno počinje sa lokalnim, tj. da ekonomski i društveni napredak ne izrasta od vrha prema dnu, već od lokalnog i najširih slojeva prema gore. Volonteri rade za organizacije i ustanove zbog različitih razloga, od altruizma, želje da se pomogne ljudima kojima je pomoć potrebna, da budu korisni zajednici kao i vlastiti interes da želja za upoznavanjem novih ljudi, učenjem novih vještina ili u krajnjoj liniji ugodnim provođenjem slobodnog vremena. Bez obzira na motive važno je naglasiti da volontiranje omogućava zadovoljavanje najrazličitijih potreba, a kolika je važnost volontiranja danas najbolje govori i činjenica da je 2001. godina u ujedinjenim nacijama proglašena međunarodnom godinom volontera. Mora se reći kako ovaj nacrt Zakona usprkos svojoj poprilično visokoj kvaliteti itekako kasni i sam zakon se mogao donijeti i puno ranije. Recimo samo da su nam bliske zemlje odavno uredile, znamo da su nam bliske Njemačka je Zakon o dobrovoljnom društvenom angažmanu uredila već, donijela već '64. godine, a Italija je prvi Zakon o volonterstvu donijela '91. godine i do danas ima nekoliko zakona koji uređuju to područje. 15 godina kasnije evo i Republika Hrvatska ulijeće kroz velika vrata ljudskog altruizma koji je doduše u narodu uvijek i postojao, ali ga je Vlada tek ovih dana prepoznala kao društveno bitno pitanje koje je potrebno zakonski urediti. Međutim, valja reći kako je Konačni nacrt zakona napravljen ipak vrlo korektno. U njemu svakako treba istaknuti i pohvaliti konačno i precizno reguliranje svih prava koje osoba kao volonter ima, kao što je volonterska knjižica, edukacija, pravo na naknadu troškova nastalih volontiranjem, ali i zaštitu prilikom volontiranja, odnosno upoznavanjem volontera sa svim mogućim opasnostima na koje može naići prilikom volontiranja. To je izuzetno važno s obzirom da su do sada mnogi volonteri maksimalno iskorištavani, a za to nisu primali nikakvu naknadu. Stupanjem ovog Zakona na snagu svaki će se od volontera zabilježiti u volontersku knjižicu, odnosno izdavanjem potvrde o volontiranju. Što se tiče promjena napravljenih za drugo čitanje svakako treba pohvaliti uvažanje prijedloga za izmjenu članka 10. Naime, skupine kao što su djeca, osobe sa invaliditetom, stare i nemoćne osobe itd. vrlo su osjetljive skupine i moraju se zaštititi. U tom pravcu pozdravljam odredbu koja zabranjuje rad sa takvim skupinama i to osobama koje su na psihijatrijskom liječenju, liječenju od ovisnosti ili su počinili teško kazneno djelo. Ovo je odredba od izuzetne važnosti osobito ako imamo u vidu sve grozote koje su se dešavale u Brezovačkom Caritasu gdje su se pod krinkom zbrinjavanja djece s teškoćama u razvoju dakle također osjetljive skupine nad njima izvršavala razna djela. Ono što je najtužnije da za ta djela najvjerojatnije neće svi biti odgovorni kao što bi trebali biti. Zbog takvih slučajeva slične situacije važno je onemogućiti u startu te se ovom odredbom načelno to i čini, zato je posebno pohvaljujem. Također pohvaljujem odredbu koja volontiranje i njegov značaj uvrštava u odgojno-obrazovni rad sa djecom u školama i ostalim ustanovama. Volonterski rad je kod nas donedavno bio rezerviran za nazovimo to naivce i utopiste, bolje džabe ležati, nego džabe raditi bila je česta reakcija na spomen volontiranja. Prema istraživanju nacionalne zaklade u Hrvatskoj volontira 5% građana, recimo institut Ivo Pilar rekao je da je taj podatak 11%. Prikupljeni podaci ukazuju na slabu učestalost angažmana volontera nekoliko puta godišnje što odskače od svjetskog prosjeka. Primjerice u SAD-u svaki prosječni tinejdžer volontira 3 i pol sata tjedno. Kod nas je ta brojka za većinu mladih još uvijek nedostižna iz jednostavnog razloga što ne razumiju smisao volontiranja. Kad bi im netko od malena objašnjavao i govorio o blagodatima volontiranja kako da društvo, tako i za njih same i u Republici Hrvatskoj broj volontera bio bi znatno veći. Ono što također rade u drugim zemljama osobito u SAD-u jest da se volonterski rad boduje pri upisivanju visokoškolskim ustanova, osobito kod traženja stipendija. To je otišlo do te mjere da je npr. na Harwardu kod traženja stipendije i uopće upisivanja puno važnije stavka volonterski rad za dobrobit zajednice, nego stavka koja uključuje prosjek ocjena. Na žalost u Hrvatskoj se takve stvari još ne vrednuju u dovoljnoj mjeri da bi se uvrstile kao beneficija pri upisivanju na fakultete, ali to je svakako nešto što treba imati na umu za budućnost dragi predlagatelji. Ono što su sve hvalevrijedni dosezi Konačnog nacrta Zakona o volontiranju prema kojima se izuzetno dobro vidi kako se ovaj Prijedlog radio u suradnji sa nevladinim udrugama koje se bave volontiranjem. Ovo bi trebala biti pouka da se i ubuduće slični zakoni donose u suglasnosti sa neposredno zainteresiranima, jer su takvi prijedlozi kudikamo kvalitetniji od onih koje Vlada radi sama. Međutim, ni u konačnom prijedlogu nisu uvrštene neke odredbe koje bi riješile postojeće probleme a na koje sam upozoravala još u prvom čitanju. S obzirom da je volonterstvo pojava koja se najčešće odvija na jednoj lokalnoj razini neshvatljivo je kako je prijedlog propustio regulirati ulogu tijela lokalne i područne samouprave odnosno nije reguliralo njihove nadležnosti koje bi se odnosile na volonterstvo. Također smatram kako bi izrada baze podataka osobama koje volontiraju ali i posebnoj bazi podataka osobama koje žele volontirati te tvrtkama i organizacijama koje se žele uključiti u volonterski rad, izuzetno pomogla u volonterskom radu i njegovom praćenju. Time bi se proces praćenja volontiranja znatno pojednostavnio a s druge strane osobe koje žele volontirati odnosno pravne osobe koje imaju potrebu za volonterima na jednom bi mjestu mogle naći ono što traže. Nemojmo zaboraviti kako volontiranje smanjuje negativne posljedice nezaposlenosti, omogućuje pojedincu aktivno uključivanje u zajednicu i izgradnju profesionalnog statusa, osobno i stručno osnažuje pojedinca, osigurava širenje poslovnih kontakta s nezaposlenima i nerijetko dovodi direktno do radnog mjesta. Podržavamo ovaj zakon odnosno produžavam kao što je i moj klub podržao prijedlog ovog zakona. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa, kolegica se u svom izlaganju dotakla i volontiranja u školama, u osnovnim i srednjim školama i kolegica Roksandić isto je i prije toga, pa smatram to osobito bitnim pa bi nešto nadodala. Ja ustvari mislim da ne možemo reći da djeca mogu i u vrtićima volontirati ali da im trebamo svakako ukazivati na potrebe takvoga rada da svojim vršnjacima budu im pri pomoći ukoliko se radi o djeci sa invaliditetom, da svojim ukućanima, bakama ili dedi pomognu ukoliko su bolesni i nemoćni. To znači od najmanjih nogu razvijamo taj osjećaj pomoći i volontiranje. U školi svakako je to neophodno potrebno da uvedemo i uobičajeno ili obvezno volontiranje u osnovnim i srednjim školama, baš kako bi poticali da i u kasnijem životu isto to čine. I još jedanput bi svakako istakla tu potrebu volontiranja i potrebu svih udruga ustvari civilnog društva koji se bavi Odgovor na repliku. nešto što je ustvari navika koja se stiče malo-pomalo. Ovaj podatak o tome da danas tri i pol sata svaki teenager u Americi volontira tjedno naravno, nije nastao od danas na sutra. Nastao je kao posljedica dugotrajnog iskustva i tradicije oko volonterstva. Dakle, educiranjem u osnovnoj školi i zato mi je žao da nije primjedba kolege Arlovića iz prvog čitanja prihvaćena. Ne treba to biti nastava u smislu održavanja sati, ali edukacija o volontiranju mislim da bi bila dobra da bude u osnovnim školama. **Milinović, Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, kolegice istaknuli ste da nadležnost lokalne samouprave nije definirana u ovom zakonu. Međutim, ima jedna stvar koja mene koja mene oduševljava sa ovim zakonom i nadam se da će to biti tako. Da će konačno ovi načelnici i gradonačelnici koji se hvale po novinama da volontiraju, konačno priznati da ne volontiraju i da će izmisliti nekakav novi izraz, jer ne volontiraju ako za to primaju nekakvu naknadu. I nadam se da će ta priča u medijima oko volontiranja nekih, mnogih načelnika i gradonačelnika konačno prestati. **Milinović, Hvala lijepo. Evo, drago mi je kolega Kapraljević da ste se javili na tu temu. Ponešto dakako ona nije neposredno vezana uz zakon. Ali ću vam reći samo jednu stvar, da mogla bi biti. Naime, dakako da se ne radi o volontiranju na mjestima kada ste na nekom mjestu izabrani u predstavničko tijelo. Radi se dakako o radu za kojeg primate naknadu i ta naknada nema nikakve veze s naknadom o kojoj se govori u zakonu, koja mora biti manja od dnevnice. Dakle, uopće se ne govori se, uopće se ne radi se o volontiranju. Radi se o nečem sasvim drugom. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Završno. Državni tajnik

Najprije zahvaljujem svim uvaženim damama i gospodi na diskusiji povodom ovog predloženog zakona. Drago mi je da su svi klubovi zastupnika prihvatili u načelu ovaj zakon sa određenim malim primjedbama. ja naglašavam da će sve te primjedbe koje su bile ja mislim više naravi provedbenih propisa biti riješene u provedbenim propisima koji će biti izrađeni temeljem i ovog zakona. Da se osvrnem samo na civilno služenje vojnog roka i neke druge stvari. Moramo razlikovati one stvari na koje se ovaj zakon ne primjenjuje. Ne primjenjuje se na aktivnosti kao što su recimo dobrovoljno davanje, dobrovoljno vatrogastvo ili dobrovoljno davanje krvi. Ili recimo na dužnosti a to je civilno služenje vojnog roka. To je dužnost koja je regulirana i već drugim propisom. Isto tako priklanjam se ideji, mislim da je to rekao klub HNS-a da je Vijeće Europe već 2001. godine sugeriralo da se jedan ovakav zakon donese. Evo, on je sad pred nama i nadam se da ćemo ga i sada i donijeti. Što se tiče državne nagrade, ona je uvedena poslije prvog čitanja isključivo zbog toga da se uvede jedno najviše priznanje što ga Republika Hrvatska dodjeljuje za volontiranje i za doprinos u promicanju volontiranja i za druge volonterske aktivnosti svim onima koji učestvuju u tome. Prema tome, mislim da je to jedna izuzetno dobra stvar koja se dogodila ovdje u drugom čitanju i da je to zapravo na neki način podrška promicanju i senzibiliziranju i javnosti i cijelog hrvatskog puka upravo za ovu aktivnost volontiranja. Također moram reći da ovaj zakon je rađen u skladu sa Međunarodnim centrom za neprofitno pravo koji je izradio komparativnu analizu europskih pravnih sustava i prakse glede volontiranja. ja ću vam ovdje pročitati članak, samo djelomično članak 18., 19., na kojeg se, ne znam mislim nitko nije osvrnuo koji govori da se sada prvi puta u Republici Hrvatskoj, što dosad nije bilo napravljeno organizirano na neki način pristupa tom volontiranju, tom izuzetnom humanitarnom cilju. Znači, da tijelo državne, tijelo nadležno za provedbu ovog zakona, znači Središnje tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu međugeneracijska solidarnost. Između ostalog, tu piše da prikuplja podatke o broju organizatora volontiranja, broju volontera u Republici Hrvatskoj i broju državljana Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu kao i druge podatke na temelju godišnjih izvješća organizatora volontiranja. To do sada nije bilo tako. Ako ste nekoga pitali koliko tih ljudi je to je teško da smo mogli dobiti jedan točan podatak. Na ovaj način se to na neki način strukturira i uvodi se kao što je to u drugim državama jedan red koji je propisan zakonom i tim provedbenim propisima koji slijede iza toga. Normalno da je tu i Nacionalni odbor za provedbu volonterstva koji je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske čiji rad je javan i koji provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i daljnjeg razvoja volonterstva. Tako da sam mišljenja da dajem prijedlog ovdje u sabornici da znači taj zakon koji je ovdje pred vama da se usvoji. Hvala vam lijepa.